законопроекту 4051). По цьому законопроекту треба прийняти рішення щодо включення його до порядку денного.

запросити народних депутатів до зали. Шановні колеги, я ставлю на голосування включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи (номер законопроекту 4051). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-180 Рішення не прийнято. Законопроект сьогодні розглядатися не буде. Наступний законопроект 3287. Це проект закону… Будь ласка, з процедури – Гетманцев. 12:35:48 ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Шановні колеги, я прошу звернути увагу. Технічний законопроект, давайте об'єднаємося залом, вносимо технічні поправки до тексту кодексу, аби він працював. Одноголосно підтримано на комітеті було. Давайте включимо і проголосуємо, навіть без обговорення, там немає про що говорити. Дякую. Данило Олександрович, його не треба включати, він вже включений. Нам треба зараз проголосувати його за скороченою процедурою і розглянути. Тому, шановні колеги, я ставлю ставлю на розгляд питання скороченої процедури розгляду проекту Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстраційний номер законопроекту 3287). Ще раз повторюю, це розгляд за скороченою процедурою. Готові підтримати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-189 Рішення прийнято. Я запрошую до слова народного депутата України Дениса Анатолійовича Монастирського. Будь ласка, Денис Анатолійович. А, буде Гетманцев, так?

Монастирський вніс основний законопроект. Ми внесли альтернативний законопроект, яким просто розширили ту термінологію, яка приводиться у відповідність з чинними вже змінами до інших законів. Мова йде про декілька термінів: "кримінальне правопорушення" і друге – це назва тих органів, які здійснюють повноваження в сфері митної діяльності. Дуже простий законопроект, але дуже потрібний, бо насправді величезна кількість норм Митного кодексу не можуть працювати без внесення цих змін. Комітет одноголосно підтримав альтернативний законопроект, оскільки альтернативний законопроект є просто ширшим. Ми просимо вас як комітет підтримати цей законопроект за основу та в цілому і об'єднатися в залі, бо ця ініціатива є дуже потрібна і не викликає будь-яких суперечностей. Дякую. Дякую, Данило Олександрович. Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Є необхідність обговорювати, просять. Шановні колеги, я прошу записатись: два – за, два – проти.

Шановна президія, шановні колеги! Закон справді є технічним та суто формальним з точки зору сфери правового регулювання, приведення кількох положень Митного кодексу у відповідність до прийнятих, до Кримінального кодексу змін. Чи реально зміниться ситуація хоча би в чому-небудь на митниці? Думаю, ні в чому не зміниться. Натомість в черговий раз за останні десять місяців формально змінюється структура митних постів. Тисячі митників в черговий раз виводяться за штат, щоб потім бути прийнятими в нову структуру. А нова структура полягає, як правило, в формальному перейменуванні митних постів з метою отримання підстав для зміни керівництва та інше. І це вже перетворилося в "карусель", яка триває майже рік, повністю безконтрольну "карусель" як з боку Мінфіну, так і Кабміну, безпідставну, необґрунтовану. І, до речі, такої тенденції і таких дій немає ні в одному з органів виконавчої влади. Замість того, щоби призначити професійне керівництво митних постів, при зміні в керівництві Держмитслужби та митниць починається масова зачистка керівництва постів на своїх та лояльних. Чи виграє від цього держава чи суспільство? Чи покращиться керованість на митниці? Чи створяться кращі умови для бізнесу? Чи зростає рівень протидії митним правопорушенням? Чи стає менше "сірих" та "чорних" схем? Судячи по актуальному стану справ і по тим висновкам, які лунають від бізнесу, ні, нічого це не додасть. Тому я просила би зараз звернути увагу не на технічні зміни до Митного кодексу, а насправді хаос і безконтрольність, яка твориться в митних органах. Я прошу, щоби зал звернув увагу саме на ці проекти законів і розглядав їх у залі. А такі технічні проекти, звісно, ми будемо голосувати "за", але в них немає зараз ніякого змісту. На митниці нічого не змінюється на краще, хаос повторюється по кругу. Прошу на це звернути увагу всіх. Слово надається народному депутату Ковальчуку Олександру Володимировичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Шановні колеги, я в першу чергу хочу подякувати голові комітету Данилу Олександровичу Гетманцеву за те, що так бережно відноситься до часу і не використав ті 4 хвилини. А не використав саме тому, що даний законопроект є чисто технічним таким хрестоматійним прикладом того, як мають прийматися технічні законопроекти. І оцей час, який використовують колеги виступаючі переді мною для того, щоб оговорити, що на митниці нічого не вийде, знаєте, ваша відповідальність в тому також є і ще й дуже велика, в чому нам також потрібно буде розбиратися в перспективі. Цей законопроект, ще раз, є дуже простим, технічним, який замінює одні слова на інші, який потрібен для того, щоб вдосконалити наше законодавство. Нічого складного в ньому немає. Головне науково-експертне управління у своїх висновках також говорить про те, що 3281 є більш досконалим законопроектом, технічним законопроектом, який може бути підтриманий за основу та в цілому. рішенням комітету… більшістю комітету одноголосно було прийнято рішення за те, щоб підтримати даний законопроект. Шановні колеги, я прошу не витрачати багато часу, зайвого часу, для того щоб обговорювати цей закон. Голосуємо "за". Дякую всім. Дякую. Слово надається Мамці Григорію Миколайовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". То, що люди, які некомпетентні, їх пишуть, а потім голосують, це зовсім інша історія. Попередні виступаючі звертали увагу, що є проблеми на митниці і все інше. Да, дійсно, вони є. Да, дійсно, з ними ніхто не працює, да і наміру фахового не мають працювати. Ми можемо створювати органи по абревіатурі в Національній поліції – УСРА, новий орган БЕБу плануємо створити, ну, така історія. Шановні народні депутати, цей законопроект, він є важливим чому? Тому що він розкриває шлагбаум для органу дізнання щодо розслідування кримінальних проступків в Державній податковій службі. Прошу підтримати, проголосувати і запустити все-таки продовження або запуск роботи органу дізнання в цілій службі. Дякую за увагу. Будемо голосувати "за". перед тим, як я надам останнє слово, я попрошу, крайнє слово по цьому законопроекту, я попрошу запросити народних депутатів до зали, після цього ми будемо голосувати. Я запрошую до слова народного депутата Івченка Вадима Євгеновича, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

в п'яти виступах попередніх почув, що ми голосуємо якийсь такий технічний законопроект. А в мене, колеги, є запитання. Ми єдиний законодавчій орган в країні – Верховна Рада України, може, давайте припинимо розглядати технічні законопроекти, а почнемо розглядати якісь законопроекти, які людям потрібні? Якщо немає депутатів монобільшості, так давайте визнаємо це і скажемо, що монокоаліції в нас не існує. Не треба замилювати очі і ставити якісь технічні законопроекти, нас не для цього сюди обирали люди. Скільки законопроектів чекає своєї черги реальних, тих, які подала фракція "Батьківщина", які стосуються вирішення проблеми з цими нищівними пенсіями для людей, які стосуються приведення у відповідність проблематики тарифів, які зашкалюють, які стосуються скасування цієї норми абсолютно безглуздої, коли люди мусять платити за транспортування газу Тому я вважаю, що ми повинні як парламент, розуміючи, що іде опалювальний сезон, припинити робити вигляд, що тут тут все добре і є монокоаліція, а почати дійсно розглядати ті питання, які сьогодні турбують людей, тоді, можливо, довіра до Верховної Ради буде трошки іншою, ніж є сьогодні. Дякую. Дякую. Ще бажає хтось виступити? Будь ласка, Арешонков Володимир Юрійович. підтримати даний законопроект, тому що він є важливим. Він нарешті врегульовує питання, яке пов'язане з законодавством про кримінальні проступки. Проведена була велика робота всіма комітетами. Тому давайте проголосуємо. Тому що зараз за загальними аналізами роботи митниці і так далі дехто починає сумніватися, чи треба голосувати за даний законопроект. Голосуємо його в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Юрійович. Будь ласка, ще бажає хтось висловитися? Будь ласка, Цабаль, народний депутат. В.В. Колеги, звісно, фракція "Голос" підтримає цей закон. Я тут частково не погоджусь з колегами, що треба і технічні закони, в тому числі виправляти попередні помилки. Треба такі закони теж голосувати. Але, з іншої сторони, я теж погоджуюсь з колегою, з Іваном Крульком, якщо ми дійсно бачимо, що в нас, скажімо так, не всі закони можуть сьогодні проголосуватись, давайте змінимо порядок денний, і будемо дійсно там йти, і там відкрито казати, що ми тільки голосуємо за отакі речі, де ми можемо

Не буде заперечень? Тоді спочатку я поставлю за основу, а у разі, коли набере необхідну кількість голосів, будемо ставити в цілому. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень"… Перепрошую, не цей, другий ставиться, я перепрошую. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо усунення термінологічних неузгодженостей (законопроект №3287-1). Шановні колеги, готові проголосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-271 Рішення прийнято. Шановні колеги, є пропозиція в цілому. Тоді, з вашого дозволу, я ставлю прийняття в цілому законопроекту №3287-1: проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо усунення термінологічних неузгодженостей, законопроект в цілому. Прошу підтримати та проголосувати.

За-276 Рішення прийнято. Законопроект прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Наступний законопроект 3961, це проект Закону про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про концесію". Шановні колеги, я прошу приготуватися, є пропозиція розглянути це питання за скороченою процедурою. Нам потрібно набрати 150 голосів. Прошу підтримати та проголосувати за скорочену процедуру.

За-200 Рішення прийнято. Я запрошую до слова заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ірину Юріївну Новікову. Будь ласка, Ірина Юріївна. Доброго дня, шановний Голово, шановні народні депутати! Новим законопроектом про концесію, який був прийнятий 3 жовтня 2019 року, було передбачено початок функціонування електронної торговельної системи з 1 жовтня 2020 року для проведення концесійних конкурсів. Нашим законопроектом пропонується відтермінувати початок функціонування електронної торговельної системи для проведення концесійних конкурсів, оскільки таких систем не існує ніде в світі, і нам потрібен додатковий час для її розробки. На жаль, коронакриза і відсутність коштів у державному бюджеті призвели до того, що ми не могли її розробити впродовж 2019 року - 2020-го. Зараз у нас є певні домовленості вже з ЄБРР, і ми наразі розпочинаємо підготовку цієї електронної торговельної системи. Таких торговельних систем немає в жодній країні світу, тому нам потрібні більш додаткові як і фінансові ресурси, так і часові ресурси для розробки та впровадження цієї якісної системи. Я хочу наголосити, що до впровадження такої системи всі концесійні конкурси будуть проводитись у звичному режимі. Більше того, ми зараз розроблюємо проект акта уряду, яким буде чітко передбачено, що всі оголошення про проведення конкурсів, а також повністю вся конкурсна документація буде публікуватись в окремій вкладці на сайті ProZorro.Продажі. Тим самим ми забезпечимо повний доступ до інформації. Шановні народні депутати, прошу вас підтримати прийняття цього законопроекту. Дякую. Слово надається заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Роксолані Андріївні Підласій. Доброго дня, шановні колеги. Це дуже простий законопроект, як ви тільки що почули. Комітет економічного розвитку заслухав вищенаведені аргументи і погодився з тим, що вони мають сенс. І дійсно положення Закону "Про концесію", які стосуються електронної системи, має сенс відтермінувати. Саме тому за результатами обговорення Комітет економічного розвитку прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроект до порядку денного та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням, однак, виклавши частину

Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати такий важливий законопроект? Тоді прошу записатися: два – за, два – проти.

Шановні колеги, цей законопроект – це якраз приклад того, коли спочатку рік назад голосуються закони – ніхто не дочитується, а потім починають думати як виправити ситуацію. Подивіться, про що йде мова, що приймали Закон "Про концесію" і передбачили в законі створення, запровадження електронної торгової системи, яка мала би там щось електронно вирішувати і допомагати. Ніде в світі немає прикладу такої історії, немає прикладу такої системи для використання під час визначення концесіонерів чи ще чогось. "Слуги народу" почали потім придумувати, що ж під це можна придумати, яку систему створити. Потім розказали побігли, що треба гранти шукати на цю систему, бо держава, ніхто не хоче фінансувати, розуміючи, що немає технічного завдання, що ми будуємо, під що ми фінансування шукаємо. А після того вирішили піти далі. Давайте, якщо ми не знаємо, що ми робимо, і з бюджету кошти на це не дають, і гранти не дають, то давайте придумаємо так, що перенесемо термін, а через півроку ще подумаємо, придумаємо, під що взяти гроші з держбюджету і що це ми будемо створювати, і тоді тільки вже будемо голосувати. Тому пропонуємо не підтримувати цей законопроект, бо давайте не гратися в дурість, яку хтось, минулий уряд рік назад запустив, великі реформатори, а сьогодні вся країна бачить як парламент мучиться і думає як виконати дурницю, яку самі ж проголосували рік назад. Давайте краще зупиняти отакі бездарні речі і нарешті займатися справами, а не імітацією реформ і великих цифрових діячів. Дякую. Німченко Василь Іванович, "Опозиційна платформа – За життя". Шановні колеги, знаєте, оце законодавство про концесію відкрило фарватер фактичної приватизації у нас цілих комплексів, особенно побережжя, де йде питання про взяття в концесію портів. І ви знаєте, починається з Херсона, Миколаїв, далі будуть топтати доріжку до Одеси. І ми це все бачимо, як розбазарюються наші основні фонди держави, а по суті, національне багатство нашого народу. І придумано оце все під 90 років, під 50 років. Скажіть, будь ласка, хто це придумав, концесію в цих умовах,

фактором можливість викупити як основні, так і оборотні джерела нашої основи економічного розвитку держави. І тому чим більше ми відтягнемо цей термін, то це буде краще. І я думаю, що взагалі треба нам переглянути питання стосовно того, що ж ви наробили у жовтні прошлого року, щоб ви взагалі розуміли. Подивіться, скільки ми міняємо, перейменовуємо і міняємо норми законів для того, щоб не нарушать Конституцію. І тому треба підтримати. І неможливо взагалі вирішувати питання на сьогоднішній день торгових електронних торгів, тому що ми не в змозі апріорі ні фізично, ні умственно, ні матеріально.

Шановні колеги, хочу сказати, що рік назад Закон "Про концесію" приймався, і всі бачили, що там є 12 місяців, всі державні органи бачили, що там є 12 місяців на виконання цього пункту – створення електронної системи. Ніхто нічого рік не робив і тепер прийшли до парламенту для того, щоб продовжити термін. Шановні колеги, так не працює виконавча влада. Якщо в законі є термін, він виконується. Тому будь-яке перенесення, можливо, із-за коронавіруса можна на 6 місяців, але максимум на 6 місяців. Тому фракція "Голос" буде виступати за те, щоб всередині 21-го року, коли виходять інші концесійні проекти, ця система вже працювала. Проекти повинні бути концесійні відкриті, прозорі і всі повинні бачити, на яких умовах вони здійснюються. Також хочу сказати, що насправді в бюджеті 21-го року знову немає грошей на цю систему. Тому будьте послідовними. Якщо ви переносите терміни, вносьте зміни в державний бюджет. Дякую. Слово надається народному депутату Забродському Михайлу Віталійовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Степан Іванович Кубів, будь ласка. 12:59:22 КУБІВ С.І. Шановні колеги, той факт, що на попередній сесії ми схвалили знаковий для українського законодавства і для держави України цей законопроект, це говорить про велику роботу, яка була пророблена і в минулому, і в цьому скликанні. Разом з тим, хочу сказати, що те, що ми сьогодні розглядаємо, є багато і суб'єктивних, і об'єктивних причин. Я подякував би пані Ірині Новіковій за ту роботу, яку вона внесла, внесла, вклад до цього законопроекту, будучи і керівником департаменту, а зараз і заступником міністра. Але хочу також відреагувати на те, що концесії без електронної торгової системи чи втілені параметри проведення концесійних аспектів абсолютно вимагають доступу до інформації всіх. Таким чином, цей ризик, що не запрацювала система і немає аналогів, ми розглядали на комітеті, відбулась дискусія. ми чітко внесли змістовні напрацювання щодо часової лінійки. І ми говорили, і прийшли до рішення скоротити термін до 1 вересня 2021 року. Разом з тим, хочу сказати, ще дозволить на сьогоднішній день чітко працювати в прозорій площині, працювати з ефективними аспектами тих законопроектів, які будуть доповнювати і розширювати можливість інвестиційної привабливості нашої країни. Фракція політичної партії "Європейська солідарність" буде підтримувати даний законопроект, і відповідно ми повинні вкластися в строки, рекомендовані нашим комітетом. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ще двоє бажаючих виступити: Соболєв Сергій Владиславович і після цього Олександр Качура. І ми будемо переходити до голосування. Я попрошу запросити народних депутатів до зали. Будь ласка, Сергію Владиславовичу. Соболєв, "Батьківщина". Я хотів би нагадати, як рік назад цей законопроект вносився як невідкладний. І от чим це все закінчилось. Це явно корупційна схема, яка пропонується. І ми маємо два приклади прямої корупції, коли Миколаївський порт був зданий без електронних торгів за 80 мільйонів у рік, а Ольвія – за 20 мільйонів. Це порти, які мають приблизно однакову потужність. Цим законопроектом далі пропонується узаконити ситуацію, коли і далі це буде робитися на розгляд чиновника, як це робилося весь цей час. Приклад Бердянська. До того, як порт доведений до банкрутства, 250 мільйонів лише податків у рік. Зараз ця схема діє і по цьому порту, де сплачуються податки в 10 разів менше. Ми не будемо голосувати за цей законопроект. Дякую.

мені цей законопроект нагадує ще інший законопроект. Пам'ятаєте, ще на початку парламентського цього скликання ми знищували майданчики оцінки. Ми всі аплодували, раділи, що такі схеми великі ми боремо. Що ми натомість маємо? Втрати державного бюджету мільярди гривень. Фонд державного майна, який повинен був зробити безкоштовний для всіх українських громадян майданчик державний, не зробив нічого і зараз просить відтермінування. Взяли на себе обов'язок – виконуйте! Ви виконавчий орган влади, тому є закон і ви повинні його виконувати. Бачите, тут написані дати. Ніякого внесення змін! Ніякого голосування! Голосуємо "червоним". Взяли відповідальність – виконуйте! Парламент – це вам не тут місце, де необхідно потім свої "хотєлки" якісь подавати і ваші виправляти помилки. Взялися виконувати – працюйте! Дякую. Шановні колеги, хтось ще бажає? Мамка Григорій Миколайович, будь ласка. Шановні народні депутати, по-перше, ми не побачили тут міністра. Міністр представив заступника міністра, який не пояснив, на мою думку, жодних з підстав, чому Верховна Рада повинна проголосувати і продовжити, відтермінувати все-таки дію закону. Але я б все-таки хотів би почути і від заступника міністра. Перше. На кому лежала відповідальність щодо введення в дію цієї системи. Друге. Які причини слугували тому, що вони не можуть запустити цю систему, яка повинна існувати. І третє. Хто винен в тому, що вона не запрацювала в той час, який наділено було законом, і на кому повинна бути відповідальність, де звернення… внесення відомостей до ЄРДР, кого необхідно посадити за такі речі, хто не виконує, по суті, закону. Ми не будемо підтримувати цей законопроект. Дякую. Я попрошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, ви готові голосувати? Ставиться на голосування законопроект 3961: проект Закону про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про концесію". Це рішення комітету прийняти за основу. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-221 Рішення прийнято. Дякую, колеги. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги, ми переходимо до наступного законопроекту. Законопроект 3577: проект Закону… (Шум

Шановні колеги, переходимо до… Оскільки навіть рішення комітету було по першому за основу і в цілому, але я так розумію, що люди, народні депутати в залі будуть заперечувати щодо цього. Так? Будуть фракції, які заперечують, прийняти в цілому попередній законопроект? Є. Все, тоді це питання завершено. Шановні колеги, ми переходимо до наступного питання. Законопроект 3577 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Шановні колеги, ми зараз маємо проголосувати скорочену процедуру розгляду цього законопроекту. Готові голосувати? Ставиться на голосування розгляд за скороченою процедурою законопроекту 3577. Прошу підтримати та проголосувати. За-221 Рішення прийнято. Я запрошую до слова заступника міністра соціальної політики Лебедцова Бориса Борисовича. Доброго дня, шановна президія, шановні народні депутати! До вашої уваги пропонується проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (реєстраційний номер 3577). Законопроект підготовлений Міністерством соціальної політики з метою додаткового захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також цих осіб після досягнення ними 23-річного віку. Ситуація щодо забезпечення житом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа залишається критичною. Станом на 01.01.2019 року кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 23 років, які перебувають на квартирному обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов та мали право на позачергове отримання житлового приміщення, становить 28708. А станом на 01.01.2020 року кількість становить вже 30600. Так законопроектом передбачається право осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 23 років на позачергове отримання житлового приміщення за умови їх перебування у встановленому порядку на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на момент досягнення цими особами 23-річного віку. Також право осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також цих осіб після досягнення ними 23 років на позачергове отримання житла із житлового фонду соціального призначення. Крім того законопроектом пропонується не враховувати під час визначення середньомісячного сукупного доходу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальну стипендію, Дякую. Слово надається авторці альтернативного законопроекту народній депутатці України Наталії Юріївні Королевській. Шановні колеги, я розумію, що всі присутні погодяться з тим, що система соціального захисту дітей і сімей з дітьми – це комплексне питання, і до його вирішення необхідно підходити системно. Особливо з огляду на те, що в нас масштабне скорочення рівня соціальної підтримки українських громадян, в тому числі дітей, яке відбувається за останні 6 років. І хочу звернути вашу увагу, що урядовим законопроектом 3577 абсолютно не передбачено вирішення низки важливих проблем соціального захисту прав і інтересів дітей. І для усунення соціальної несправедливості ми підготували цей альтернативний законопроект. Ми розробили і вносимо на розгляд такі пропозиції. І прошу вашої уваги. Перше. Ми пропонуємо вилучити із статті 13 Закону "Про охорону дитинства" норму, яка передбачає надання окремих пільг багатодітним і прийомним сім'ям, а також дитячим будинкам сімейного типу в залежності від сукупного доходу родини, тому що зараз ви обмежуєте право людей Друге, що ми пропонуємо, це проектом нашим передбачено: забезпечити можливість постановки на житловий облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які не перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, але мають місце походження з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення в зоні військового конфлікту на Донбасі. Тому що діти, які проживають шостий рік на війні, але залишаються сьогодні в таких містах, як Мар'їнка, Красногорівка і в інших місцях вдоль лінії розмежування, вони не мають статусу переміщених осіб. А ви їх виключаєте сьогодні з цієї державної підтримки. Просимо ці наші пропозиції включити і підтримати, тому що вони дійсно корисні і підтримують сьогодні наших дітей. Дякую за увагу. Дякую, Наталія Юріївна. Слово надається члену Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Бобляху Андрію Ростиславовичу від комітету. Будь ласка, Андрій Ростиславович. Доброго дня, шановні українці! Шановні колеги! Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув законопроекти 3577 та 3577-1 на своєму засіданні 2 липня поточного року. Як вже було сказано, законопроектами пропонується удосконалити діюче законодавство в сфері захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на забезпечення житлом, в тому числі після досягнення ними 23 років, запровадити альтернативний механізм забезпечення їх житлом у вигляді грошової компенсації, врегулювати питання взяття на житловий облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб. Комітет, безумовно, підтримує основну ідею законопроектів, направлену на вирішення житлових питань дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Підтримується також ідея щодо необхідності вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які не перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, але місцем походження або проживання яких до влаштування в сім'ї громадян, відповідні заклади є населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення. Головне науково-експертне управління висловило щодо законопроектів низку зауважень, які можуть бути враховані до другого читання. Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект 3577 з урахуванням пропозицій, висловлених у висновку комітету. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. Будь ласка, народна депутатка Королевська Наталя Юріївна, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Шановні колеги, я ще раз хочу до вас звернутися, що ми маємо зараз можливість розглянути два законопроекти. І наш законопроект, він підтримує той, що подав уряд законопроект, але ж ми вирішуємо там набагато більше питань і він набагато більш комплексний. І ми просимо вас, ну, не треба приймати рішення в цьому залі виключно в залежності від авторства, ну, якщо наш уряд, не спроможні розробити комплексний та фаховий законопроект. Ну, це ж не панацея, що треба підтримувати сьогодні недолугий законопроект уряду лише за те, що це урядовий законопроект, тоді, коли наша команда "Опозиційної платформи – За життя" разом з фахівцями, разом з людьми, які віддали життя захисту дітей, з Радою матерів, з "Жінками за мир", разом розробили цей законопроект більш комплексний та спрямований реально на захист сьогодні дитинства в нашій країні. То ми до вас звертаємося з проханням, давайте разом підтримаємо законопроект 3577-1 в першому читанні, візьмемо його за основу, доопрацюємо його до другого читання, але ж це буде дійсно підтримка підтримка сьогодні родин з дітьми, дітей в Україні, особливо дітей з інвалідністю, дітей, які позбавлені сьогодні опіки, тих, хто постраждав від домашнього насильства, тих категорій дітей, які сьогодні потребують від нас термінової підтримки та захисту. Тому ми звертаємося до вас: не приймайте закони виключно по політичних мотивах, давайте все ж таки парламент буде працювати виключно по професійному підходу та вирішенню тих проблем, які сьогодні стоять. І в першу чергу ми вас просимо, що наш законопроект підтримує дітей, які шостий рік живуть на війні, дайте їм сьогодні можливість хоч трішечки отримати підтримку держави. Дякую за увагу. Слово надається народному депутату В'ятровичу Володимиру Михайловичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 13:16:52 В’ЯТРОВИЧ В.М. Доброго дня. Законопроект важливий, унормовує питання надання житла дітям-сиротам після досягнення ними повноліття, зокрема регулюється питання визнання за ними права на позачергове надання житлових приміщень та збереження такого права після досягнення ними 23 років. Також передбачається можливість отримання такими особами компенсації за оренду житла, якщо держава не забезпечила його у власність. Але і цей законопроект, і альтернативний законопроект не містять в пояснювальній записці розрахунків щодо додаткових бюджетних витрат. Через це "Європейська солідарність" голосуватиме в першому читанні за цей законопроект з їх подальшим доопрацюванням. Але, користуючись нагодою, я також хочу звернутися до керівництва Верховної Ради і нагадати щодо необхідності включення в порядок денний постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо так званого "вагнергейту". Дякую за увагу. Слово надається народному депутату Приходьку Борису Вікторовичу, депутатська група "Довіра". Білозір, будь ласка, народна депутатка. 13:17:51 БІЛОЗІР Л.М. Лариса Білозір, група "Довіра". Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні виборці! Цей законопроект дійсно дуже важливий, він направлений на те, щоб вирішити важливу проблему проблему забезпечення дітей-сиріт житлом. Наша держава нарешті має перестати бути просто наглядачем за проблемою і забезпечити права На сьогодні в Україні залишається незабезпеченими біля 15 тисяч дітей-сиріт, і вже третина досягла 35 років, і так і не отримали допомоги. На жаль, питання забезпечення житлом дітей-сиріт ніколи не вирішувалось системно, але дійсно вже з 2017 року на державному рівні рівні було запроваджено нарешті субвенцію, яка допомагає купувати на місцях таке житло. З 2017 по 2019 рік було придбано вже 3 тисячі житлових приміщень, і в цьому році виділено майже 1 мільярд, коли потрібно 8 мільярдів. Тому хотіла також сказати, що, зокрема, на Вінниччині в такій черзі стоять 2 і отримає житло тільки 88, тобто тільки 4 відсотки, і багато тих, кому за 23, втрачають цю можливість, їх просто прибирають з цієї черги. І цей законопроект, він дуже важливий, тому що він передбачає гарантування таким дітям після досягнення 23 років все ж таки позачергово отримувати таке житло, також отримувати компенсацію і врегулює питання взяття на облік громадян, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території. Тому ми чітко маємо усвідомити, що цей законопроект є важливий, його потрібно підтримати, і майбутнє таких дітей дійсно залежить від всіх нас, тому що вони є дуже вразливі категорії громадян і вони потребують підтримки. Тому прошу цей законопроект підтримати. Група "Довіра" буде голосувати "за". Дякую. Слово надається народній депутатці Бобровській Соломії Анатоліївні, фракція політичної партії "Голос". 13:20:04 БОБРОВСЬКА С.А. Доброго дня, шановні колеги. Безперечно, даний законопроект є давно назрівшим і давно тим, який мав бути в залі ще на минулих тижнях і взагалі до закінчення попередньої нашої сесії. І хочу навести цифри, власне, які були станом на рік тому. Іде мова про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, і це приблизно 14 тисяч 839 осіб. Вдумайтесь лише в ці цифри. 8 тисяч 664 – громадяни з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 35 років. І це фактично ті категорії, які стоять на черзі, які невідомо коли, як як і дуже багато військовослужбовців, інших пільгових категорій, невідомо коли побачать ці квартири. І це прекрасно, що даний законопроект пропонує дати вибір і можливість або ж отримати через грошову компенсацію, або через буквально фізичне житлове забезпечення, щоб нарешті ці діти побачили в своїх руках ці квартири. Але хочу навести і приклад фактично мої рідної Одещини, де близько, де таких дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, чи з числа їхніх осіб сягає більше ніж 2 тисячі. І це колосальні цифра і число, і це точно не може вирішитись навіть на місцевому рівні. І безперечно, тут держава повинна виступати гарантом і точно активним учасником процесу. Тому фракція "Голос" буде підтримувати і будемо доопрацьовувати до другого читання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, зараз я ще запрошу Михайла Михайловича Цимбалюка, і після цього ми переходимо до голосування за цей законопроект. Я попрошу народних депутатів зайти до зали Верховної Ради України, і ми будемо голосувати. Будь ласка, Михайло Михайлович. 13:21:50 ЦИМБАЛЮК М.М. Дякую. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановна президія, колеги! Я насамперед хотів би розпочати з того, що прикро, що депутати в сесійній залі, а насамперед монобільшості не підтримали законопроект 4051 авторства пані Третьякової про роботу вдома – дистанційну роботу. Під час карантину цього законопроекту чекають мільйони українців, по суті законопроекту про саме саме забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати законопроект. Справді, він встановлює справедливість і дає можливість владі забезпечити дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом навіть після 23-річного віку. Але, шановні урядовці, ваше завдання: щоб скористатися цим законом, щоб ці діти були нарешті забезпечені житлом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ще, будь ласка, народна депутатка Констанкевич Ірина Мирославівна, "Партія "За майбутнє". І після цього переходимо до голосування. Прошу депутатів зайняти свої робочі місця. Шановні народні депутати, група "За майбутнє" буде підтримувати даний законопроект, оскільки ми послідовно відстоюємо високі соціальні стандарти для дітей, особливо для тих категорій, які стосуються дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Але разом з тим ми вимагаємо, щоб і цей законопроект, і надалі усі законопроекти, які стосуються захисту дітей, були підготовлені на високому, високому, якісному рівні, щоб були чітко прописані норми та механізми виконання цих законопроектів. Ми проти популізму, ми проти демагогії. Ми хочемо, щоб в бюджеті 21-го року були реальні кошти на забезпечення і соціальний захист дитинства. Така позиція партії "За майбутнє" і це позиція депутатів-мажоритарників. Дякую. будь ласка, всі вже, хто бажав, висловилися? Ми переходимо до голосування. Я теж зі свого боку хочу попросити підтримати цей важливий законопроект незалежно від автора автора і політичних приналежностей. Тому, шановні колеги, відповідно до рішення комітету я ставлю на голосування законопроект №3577: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Ставиться така пропозиція – прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно зі статтею 116 Регламенту. Якраз, враховуючи це, ми можемо вносити і інші доповнення під час другого читання. Тому, шановні колеги, готові голосувати? Номер законопроекту 3577. Рішення комітету, ще раз повторюю, прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно зі статтею 116 Регламенту. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-292 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Рішення прийнято в першому... Законопроект прийнятий за основу. Шановні колеги, я просто хочу зробити невеличкий анонс і пропозицію. Ми зараз пройдемо ще два законопроекти і після цього ми зайдемо в одну процедуру, яка вперше слухається за історію цієї Ради і, мені здається, можливо, вперше за історію Верховної Ради України. Це питання обговорення електронної петиції. Ви знаєте, що це питання у нас регламентується главою 36 зі значком 1 Регламенту Верховної Ради України і повинно бути обговорено Верховною Радою України без прийняття будь-якого рішення, але за окремою процедурою повного розгляду. Тому, шановні колеги, ми пройдемо ще два законопроекти і після цього перейдемо до процедури розгляду електронної петиції. Наступні законопроекти, які у нас ідуть за ліком. А тому що ми прийняли рішення зняти його сьогодні. Ми проголосували 226 чоловік. Шановні колеги, далі ми переходимо до законопроекту 2443. проект Закону про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення Шановні колеги, пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-203 Рішення прийнято. Я запрошую до слова

4 хвилини, бо він і від комітету. Будь ласка. 13:27:54 ЛІТВІНОВ О.М. Шановна президія, шановні колеги! Законопроектом з реєстраційним номером 2443 передбачається доповнити перелік осіб, які мають права, на позачергове одержання житлових приміщень. До такого переліку пропонується віднести тих громадян, які мешкають у житлі для тимчасового проживання та тривалий час перебувають на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Законопроектом пропонується доповнити статтю 46 Житлового кодексу нормою про те, що поза чергою жиле приміщення надається: особам, які до 1 січня 1993 року взяті на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, власного житла не мають та жилі приміщення у постійне користування відповідно до чинного Житлового кодексу їм не надавалися; особам, які з незалежних від них причин не використали право приватизації житла з державного житлового та проживають у житлі тимчасового призначення. Розуміючи, що прийняття цього законопроекту фактично розширює коло осіб, які претендують на позачергове отримання житла, пропоную підтримати громадян, які майже 30 років змушені проживати в тимчасовому житлі, не маючи права його приватизувати. За вказаним фактом Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" проінформувала своїм листом, що підтримує прийняття даного законопроекту. Також звертаю вашу увагу на те, що Комітет з питань бюджету у своєму висновку 15 січня 2020 року зауважив, що реалізація даного законопроекту не потребуватиме витрат з державного бюджету та не впливатиме на показники бюджетів. Таким чином, прийняття законопроекту забезпечить правові гарантії та створить умови для відновлення соціальної справедливості стосовно встановлення права на набуття житла у постійне користування зазначеної категорії громадян поза чергою. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні 19 січня поточного року розглянув законопроект за реєстраційним номером 2443 і за результатами обговорення вирішив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду у першому читанні прийняти його за основу. Прошу підтримати і дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Миколайович. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Тоді прошу записатися: два – за, два – проти. Але записуйтеся ті, хто бажає.

Шановні колеги, у нас цього тижня, ми бачимо, починається розгляд законопроектів дуже невдало. Багато законопроектів не підтримуються. Просто депутати сидять, тут тиснуть кнопки, а людям з цього жодної користі не буде. Якщо говорити конкретно про цей законопроект, то це законопроект, який потрібен людям, це той законопроект, який повертає в тому числі соціальну справедливість для тих українців, які вже десятиліттями чекають на своє право отримати житло. Тому я як перший заступник голови профільного комітету підтримував це питання на комітеті. І ми з фракцією "Голос" завжди підтримуємо соціальні ініціативи, які, справді, покликані покращувати в тому числі житлові умови українців. Тому тут без варіантів сьогодні Верховна Рада має підтримати тих українців, я наголошую, які десятками років чекали своє житло. Тому, будь ласка, фракція "Голос" підтримує даний законопроект і українців, які

Шановний головуючий, шановні колеги! Хочу сказати, що цей законопроект є важливий, він є соціальний і він заслуговує уваги щодо підтримки. Хочу також сказати, що законопроект розширює кількість осіб, які мають право поза чергою претендувати на отримання житла від держави. Заключення Міністерства фінансів підтверджує про непотребу розширення додаткових витрат з державного бюджету. І це дозволяє сьогодні твердити, що без додаткового фінансування відповідно ми можемо підтримати цей законопроект у першому читанні. Суб'єкти права законодавчої ініціативи щодо прийняття проекту забезпечать і правові гарантії та створять умови для відновлення соціальної справедливості. Ми говоримо про право і набуття житла у постійне користування зазначеною категорією громадян поза чергою. Прошу підтримати. Дякую.

Антон Поляков, Чернігівщина, депутатська група політична партія "За майбутнє". Політична партія "За майбутнє" і депутатська група "За майбутнє" беззаперечно підтримує всі соціальні ініціативи та, в частности, цей законопроект. Але ми хочемо зауважити, що він не узгоджується з нормами Житлового кодексу і деякі є зауваження, які зробило також Головне науково-експертне управління Верховної Ради, які потрібно виправити до другого читання для того, щоб цей законопроект, дійсно цей закон працював для людей. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, всі висловилися, хто бажає? Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович, і після цього я попрошу запросити всіх народних депутатів до зали, ми переходимо до голосування. Будь ласка, Олександр Сергійович. 13:34:26 КОЛТУНОВИЧ О.С. Прошу передати слово народній депутатці Плачковій Тетяні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна Плачкова, будь ласка. Дякую. Насправді дуже важливий законопроект, і фракція "Опозиційна платформа – За життя" його підтримує. Але я вам хочу нагадати наступні цифри. Ви знаєте, ми кожного разу вносимо зміни до Житлового кодексу ще Радянського Союзу. Ви так часто згадуєте про те, що які були погані закони. Чи не наразі вже готувати новий Житловий кодекс цілком? Тому що те, що ми зараз робимо, це гарно, але насправді жодної якоїсь якості це не додасть ані українським громадянам, ані, на жаль, тим особам, які сьогодні знаходяться в черзі. Я вам хочу привести приклад, скільки людей сьогодні знаходиться вже поза чергами. Наприклад, Рівне – це більше ніж 800 осіб, Вінниця – більше ніж 400 осіб, Херсон – майже 300 осіб, місто Чорноморськ, маленьке місто – 141 особа, місто Білгород-Дністровський – 71 особа, місто Одеса – взагалі не визначено. Це тільки позачерговики. Дякую. Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення (реєстраційний номер проекту 2443). Ставиться цей законопроект для прийняття за основу. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-203 Рішення прийнято. дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (реєстраційний номер проекту 3628). Шановні колеги, пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-203 Рішення прийнято. Я запрошую до слова заступника міністра соціальної політики Бориса Борисовича Лебедцова. Будь ласка, Борис Борисович. Шановні народні депутати, законопроект підготовлений Міністерством соціальної політики з метою додаткового захисту життя та здоров'я дітей і запобігання випадкам продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. В Україні протидія масового куріння розпочалася в 2006 році. Починаючи з 2006 року, вжито низку заходів щодо заборони реклами просування на транспорту тютюну, заборони куріння в громадських місцях, запровадження вимог щодо маркування тютюнових виробів, розміщення на них графічних спостережень щодо шкідливості куріння, збільшення оподаткування додаткових виробів тощо. Проте виробниками тютюнових виробів пропонуються для споживання нові продукти, які позиціонуються як менш шкідлива альтернатива традиційним сигаретам. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, тютюнові вироби електронного нагрівання не є цілком небезпечними, адже містять тютюн і викликають залежність. На сьогодні бракує незалежних досліджень, проте вплив електронних сигарет на здоров'я, в тому числі довгостроковий, ми не знаємо. Оприлюднені результати деяких незалежних досліджень свідчать про те, що при використанні тютюнових виробів для нагрівання рівень деяких токсичних речовин, що виділяються є в рази вищими, ніж у сигаретах. Збереження та зміцнення здоров'я дитини, профілактика найбільш значних хвороб дитячого віку є головною ініціативою держави та потребує вжиття додаткових заходів, зокрема встановлення певних заборон та посилення відповідальності за продаж електронних сигарет. Посилення адміністративної відповідальності за продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами та встановлення заборони на продаж таких виробів. набрання чинності цього законопроекту пропонується визначити дату 1 січня 2021 року. Реалізація акта позитивно вплине на стан життя та здоров'я дітей. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова голову Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Олександровича Гетманцева, будь ласка. 13:40:02 заступник міністра тільки що сказав, що ми не знаємо, наскільки є негативним вплив електронних сигарет на життя людини чи життя дитини. Я переконаний в тому, що все крім кисню шкодить легеням дитини і легеням людини, тим більше тютюнові вироби. Я думаю, що зал об'єднається також і в цій… при підтримці цієї законодавчої ініціативи, бо вона є дуже слушною і дуже правильною. Фактично ми урівнюємо правовий статус електронних сигарет і рідкого тютюну зі звичайними сигаретами. Більше того, ми підвищуємо відповідальність за продаж таких виробів дітям, а також за порушення правил продажу цих виробів. У нас комітет одноголосно підтримав цей законопроект. Ми вважаємо, що він на часі, і його давним-давно вже треба було прийняти, бо нові технології, які використовуються в тютюнопалінні, вони є так шкідливі, як і старі. І оцей спір між тим, що є більш шкідливим, він мені здається від лукавого. І завершити я хочу цифрою, це цифра від Міністерства охорони здоров'я. 4 тисячі 300 смертей щороку людей віком до 20 років від хвороб, пов'язаних з тютюнопалінням. Це насправді страшні цифри, зважаючи на вік і зважаючи на те, що ми і ті, хто споживають пасивно і активно тютюн, хворіють від цього набагато більше. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Я прошу записати: два – за, два – проти. Шановні колеги, поки ви ще записуєтеся, я звертаюся до народних депутатів з великим проханням дотримуватися заходів санітарно-епідеміологічної безпеки. маски, які захистять і вас, і колег, які знаходять біля вас. Крім того, я втомився це повторювати, я хочу звернутися до міністра внутрішніх справ, щоб, врешті-решт почали штрафувати народних депутатів за невиконання ними вимог, які стосуються дотримання засобів індивідуальної гігієни. Дякую, колеги. Шановні колеги, я запрошую до слова народного депутата Железняка Ярослава Іванович, фракція політичної партії "Голос". Цей законопроект – один із важливих для того, щоб ми далі продовжували боротися з палінням, в тому числі людей, які ще не перевищили свої 18 років. Цей законопроект, він дуже простий, він фактично вводить точно таке регулювання тільки за те, щоб ви не продавали, як там, в магазинах, в крамничках, не знаю, тим більше там у великих магазинах вироби електронних сигарет людям, які не досягли цього віку. Це важлива зміна, хоча і дуже маленька, саме тому її наш комітет підтримав і за основу, і в цілому, яка дозволить ще далі приводити наше законодавство до тих вимог, щоб захистити наших дітей від паління. Чи достатня це вимога? Явно, ні. І ми будемо далі наполягати на інших змінах, які не обхідні для того, щоб захищати нашу молодь і від сигарет, і від алкогольних напоїв, і тим більше від інших заборонених речовин. Але це важлива зміна, яка дає фактично можливість, з одного боку, людям, які борються проти тютюнових компаній, людям, які борються проти паління, людям, які пропагують здоровий образ життя, закликати не тільки до совісті продавця, але і до закону для того, щоб він не розповсюджував ці вироби серед дітей та нашої молоді. Нам окремо треба подумати про те, як впроваджувати найкращі практики світу для того, щоб боротися з палінням в нашій країні. Нам окремо треба подумати про те, як пропагувати здоровий образ життя на самому початку в школах, в університетах і серед нашої молоді для того, щоб вони взагалі не використовували табачні вироби. Але цей закон допоможе хоча б на найменшому рівні заборонити або зупинити частково ту нову хворобу, яка розповсюджується під назвою "електронні сигарети". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату Синютці Олегу Михайловичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Шановні колеги, "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект. Тому що ми вважаємо, що справа захисту дітей, це не тільки справа українського парламенту, це справа кожного свідомого громадянина України. І те, що Всесвітня організація охорони здоров'я сьогодні уже б'є на сполох, тому що кожен п'ятий підліток, за її даними, в Україні є вейпер. І це ставить великий виклик перед нами, тому що шкідливість від куріння електронних сигарет нічим не менша від шкідливості куріння звичайних тютюнових виробів. Я переконаний, і я закликаю, щоб в цьому залі за цей законопроект проголосували і ті народні депутати України, які всупереч інтересам дітей, які завдяки власній ненажерливості голосували в цьому парламентському залі за законопроект про повернення "одноруких бандитів" на наші вулиці. Цей законопроект приніс велику шкоду для інтересів дітей. Я вважаю, що цей законопроект також потребує доопрацювання, тому що цей законопроект сьогодні йде всупереч з тими директивами, які є в в Європейському Союзі. Цей законопроект потребує також внесення додатково в Кодекс адміністративних законів. Я переконаний, що цей законопроект повинен бути доопрацьований, тому що дуже важливо, це є питання справляння, власне, зборів і штрафів, щоб не було так, що ми дамо чиновникам інструмент знущання над підприємцями і не захистимо дітей. І ще одне, дуже важливе, яке стосується, власне, підприємців. Я ще раз закликаю вас, що ні цей законопроект, ні будь-які інші законопроекти не мають стати важелем впливу і методом для знищення підприємців. Я переконаний, що в сесійний зал має бути внесений законопроект про захист мікробізнесу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Бурмічу Анатолію Петровичу, фракція політичної партія "Опозиційна платформа – За життя".

Але я хочу зауважити стосовно цього законопроекту. Насправді гарний законопроект, і обов'язково наша фракція його підтримає. Я сподіваюсь, що його підтримає вся зала. Але мені хочеться зауважити, що є такі проблеми. На жаль, навіть гарні законопроекти в нас проходять в залі з процедурними порушеннями. Це зміни до Адміністративного кодексу, чому цей законопроект, він мав проходити Комітет з правоохоронної діяльності? На жаль, ми не бачимо цього висновку. І це не дуже гарно, тому що гарний законопроект проходить погану процедуру. Ще хочу зазначити. Ви знаєте, для наших дітей це дуже буде важливо і для нас для батьків це дуже буде важливо. Але ми повинні ще згадати про те, хто буде виконувати яким чином будуть виконуватись ці законопроекти. В цій Верховній Раді ми прийняли багато законопроектів гарних, які, на жаль, не виконуються або виконуються виключно з корупційною метою. Тому, на жаль, я не бачу в цьому законопроекті мети реалізації саме відповідальності і яким чином він буде виконуватись Я тільки що було біля шкільного закладу і, на жаль, я бачила там і продаж тютюнових виробів, і продаж алкогольних виробів. Тому давайте об'єднаємо залу, давайте підтримаємо цей законопроект, насправді захищати дітей, але і ще обов'язково зобов'язати уряд прийняти всі заходи для того, щоб ці закони були реалізовані насправді, а не тільки на папері. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, народний депутат Рудик Сергій Ярославович, група партія "За майбутнє", Шановні колеги, в більшості з нас є власні діти, і ми нікому з них не бажаємо захворіти раком легенів, обструктивними проблемами легенів, якимись серцево-судинними захворюваннями і багато-багато іншого. На сьогоднішній день наші фахівці в МОЗ встановили, що кожен п'ятий підліток від 13 до 15 років застосовує ці довбані електронні цигарки, і держава по сьогоднішній день не врегулювала це питання. В Сполучених Штатах Америки сам Президент Трамп взяв це питання під особистий контроль. Але ми живемо в парламентсько-президентській республіці, тому ми повинні взяти це під власний контроль. Депутатська група партія "За майбутнє" вважає, що запропоновані ставки штрафу – це занадто мала ставка для людей, які торгують смертю.

Тому, колеги, безперечно, ми підтримуватимемо цей законопроект у першому читанні, але до другого читання ми будемо вносити збільшення цієї ставки. Пропоную колегам підтримати нашу ініціативу для того, щоб ніхто в нашій країні не ставив під загрозу головне, що є в кожного з нас – майбутнє наших дітей. Будь ласка, Олександр Качура. І після цього я запрошу Павла Андрійовича Бакунця, і після цього переходимо до голосування. Будь ласка, Олександр Качура, "Слуга народу". 13:51:11 КАЧУРА О.А. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Законопроект цей однозначно встановлює неспівмірний рівень відповідальності до тієї шкоди, яку завдають нашим дітям. Тим більше, в законопроекті не побачив механізму, як будуть контролюватися Інтернет-продажі. Тому що от в Інтернеті замовив будь-який підліток, можете проекспериментувати, ніхто не спитає вас паспорт, спитають тільки адресу, прізвище, ім'я, куди доставити будь-яку продукцію. Тобто питання не вирішується. Я вважаю, що ми повинні ввести кримінальну відповідальність за продаж тютюнових виробів, алкогольних виробів для неповнолітніх, для дітей. Це єдиний шлях виходу з цієї ситуації. А от дивіться, є така, бачите, на стінах пишуть телеграм-канали. Ми зараз розглядаємо про питання куріння – так у нас наркотики продають по всій країні, на стінах пишуть адреси, де можна їх купити. Може, про це давайте вже подумаємо, чи ми будемо, як страуси, в пісок ховати голову, що цього немає? Де правоохоронні органи, де законопроект про це? Це найважливіше питання зараз – адміністративну відповідальність ввести? Шановний пане головуючий, шановні колеги, однозначно, що це законопроект є соціально важливим. В Україні вже давно є протидія курінню тютюну, адже є заборонена і реклама, є великі податки і є заборонено куріння в громадських місцях. Однак виробники придумують все нові і нові механізми, і ось вони придумали ці електронні сигарети. І однозначно, що важливою метою цього законопроекту є те, аби заборонити продаж цих електронних сигарет неповнолітнім. І ще важливим моментом є те, що ми надаємо можливість органам місцевого самоврядування право і забороняти продаж, і обмежувати споживання цих електронних сигарет на різних територіях, по різних органах місцевого самоврядування. Це мається на увазі на території шкіл, лікарень, спортивних арен і інше, інше. Це дуже важливо, тому закликаю всіх в залі підтримати цей законопроект.

шановні колеги, якщо всі обговорили, я ставлю тоді на голосування пропозицію комітету прийняти за основу проект закону (реєстраційний номер проекту 3628) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Шановні колеги, ви готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-272 Рішення прийнято. дякую за це голосування. І я повідомляю вам, що вперше в історії Верховної Ради, як мені повідомили, це точно, ми починаємо слухання за новою процедурою, яка передбачена главою 36 зі значком 1, це розгляд електронної петиції. Наскільки ви знаєте, що і Президент, і парламент є активними поборниками народовладдя в Україні. та розвідки розглянув електронну петицію Тарасової Віталіни, яка набрала 25 тисяч 705 підписів, щодо необхідності створення Тимчасової слідчої комісії з обставин розслідування можливої державної зради під час організації та проведення операції з вивезення на територію України російських найманців і бійців ПВК "Вагнер", причетних до збиття українських військових літаків Шановні колеги, відповідно до статті 223 зі значком 1 Регламенту Верховної Ради України пропонується такий порядок розгляду електронної петиції. Перше. Це надання часу для доповіді представника Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки – до 10 хвилин. Друге. Це відведення часу для запитань доповідачу – до 10 хвилин. І третє. Відведення часу для виступів представників депутатських фракцій і груп – до 21 хвилини. Шановні колеги, я дуже переживаю, що ми не вкладемося... Шановні колеги... Артур Володимирович, я не чую вас, бо я чую тут. З процедури дайте, будь ласка, Герасимову. Шановний пане головуючий, шановні колеги! Згідно статті 223 частина друга відбуваються обговорення за процедурою повного обговорення, яке включає в себе не тільки доповідь комітету і авторів петиції, але також виступи від фракцій. І я прошу тут дати 35 хвилин, але обов'язково також виступи від народних депутатів України. плюс питання-відповіді, які ви вже оголосили. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Артуре Володимировичу, це все добре, але я боюсь, ми можемо не вкластися в годину регламенту, яку ми запропонували. Все-таки пропозиція дослухатись або я буду ставити на голосування регламент. Шановні колеги, дивіться, ми маємо з вами прийняти рішення щодо регламенту. Якщо ми не приймемо ніяке рішення, я навіть не знаю, як ми будемо розглядати її. Добре, ви наполягаєте на чому, щоб ще дати народним депутатам, так? Добре, проведемо ще запис по народних депутатах. Немає заперечень щодо такого розгляду? Ні, по 3 хвилини на фракцію, так, як це передбачає Регламент. Ну, давайте, ми ж не на столичному ринку, не будемо торгуватись. 3 хвилини. Шановні колеги, тоді я надаю слово для доповіді представнику Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Безуглій Мар'яні Володимирівні, будь ласка. Шановні колеги, за дорученням Голови Верховної Ради України та відповідно до статті 223 Регламенту Верховної Ради України, статті 23 Закону України "Про звернення громадян" Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув електронну петицію Тарасової Віталіни, яка набрала 25 тисяч 705 підписів, щодо необхідності створення Тимчасової слідчої комісії з обставин розслідування можливої державної зради під час організації та проведення операції з вивезення на територію України російських найманців і бійців ПВК "Вагнер", причетних до збиття українських військових літаків і ухвалив таке рішення. Перше. Враховуючи поданий секретарем Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Костенком проект Постанови Верховної Ради України про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих протиправних протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами "приватної військової компанії Вагнера" та нанесення шкоди національним інтересам України (за реєстраційним номером 4105 від 22.09.2020), яким пропонується створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування оприлюдненої в ЗМІ інформації, яка викликала широкий суспільний резонанс щодо факту існування самої спецоперації, мотивів посадових осіб з її можливого призупинення, а також репутаційних втрат та нанесення шкоди національним інтересам внаслідок поширення зазначеної інформації, фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами "приватної військової компанії Вагнера" та нанесення шкоди національним інтересам України, рекомендувати Верховній Раді України визначитись щодо згаданого питання шляхом голосування. Друге. Направити рішення до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, який визначений головним з підготовки і попереднього розгляду проекту Постанови за реєстраційним номером 4105, та направити рішення комітету автору електронної петиції Тарасовій Віталіні. Шановні колеги, після того, як я зачитала висновок комітету, кілька пояснень. Комітет не визначається щодо створення тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії. Тому ми перенаправили це питання до регламентного комітету, беручи до уваги, що така постанова про створення ТСК уже зареєстрована, відповідно рішення щодо створення чи нестворення цієї цієї ТСК зокрема має приймати зал і відповідно визначатися щодо потреби в такій комісії. У встановленому порядку комітет розглянув питання. Також була запрошена автор петиції на засідання комітету, на жаль, телефони і контактні дані, які були надані в петиції, вони не відповідали дійсності, і ми не змогли мати присутність пані Віталіни. Отже, панове, готова відповісти на питання. Підсумовуючи, регламентний комітет готує рішення по створенню ТСК, а питання створення ТСК – це визначення безпосередньо в залі. Дякую, пані Мар'яно. До вас будуть зараз ще запитання. Прошу записатися на запитання до доповідача. Проводиться запис, будь ласка.

Дякую, Олена Костянтинівна. Шановні колеги, є проект постанови зареєстрований у Верховній Раді. Є суспільний запит на створення тимчасової спеціальної, Є загальне розуміння того, що це питання не можна поховати. Якщо Верховна Рада поховає це питання, у суспільства виникнуть питання до всіх нас незалежно від фракційної приналежності. Є питання надзвичайно чутливе – питання державної ваги. Був такий дуже важливий і дуже цікавий персонаж, людина, яка створила американську військову розвідку – Вільям Донован. Він казав: "Щоб правильно зберігати державну таємницю, треба спочатку знати про її зміст". І ті, хто побоюються витоку якихось даних, для того, щоб розуміти, про що йдеться, треба спочатку в цьому розібратися. Я закликаю всіх підтримати історію дуже важливу, підтримати створення комісії, щоб життя показало, хто де злив. Дякую. Дякую. Прошу, пані Мар'яна, будете щось відповідати? 14:03:35 БЕЗУГЛА М.В. Так. Дякую. Як уже зазначалося, не комітет приймає рішення щодо створення ТСК. Ми розуміємо певний резонанс в суспільстві і діяли в межах своїх повноважень. В тому числі результатом такого резонансу є зазначена петиція, яка набрала необхідну кількість голосів для розгляду і заслуховування. Але знову акцентую, дійсно, це питання загалом до парламенту, до колег щодо визначення створювати таку ТСК чи ні.

Доброго дня! Микола Скорик, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Шановна пані доповідач, чи не вбачаєте ви певну вибірковість в тому, що сьогодні ми розглядаємо це питання, а не розглядаємо, скажімо, питання розслідування подій на Майдані, розслідування подій в Одесі 2 травня, розслідування, скажімо, розгляд питання землі, відкриття ринку землі, про що говорилося в різних петиціях? Мені здається, що ця вибірковість має саме політичну складову і більше нічого. Дякую за відповідь. Зазначаю, що дана петиція не набрала необхідну кількість голосів для розгляду відповідно до порядку, який встановлений Регламентом Верховної Ради. Отже, зараз ми розглядаємо, дотримуючись Регламенту,

Доброго дня, колеги! У мене таке питання. Ми в парламенті створили вже безліч цих ТСК – і по будівництву, і по лісам, і по футболу, і по інвесторам. Скажіть мені, будь ласка, а що ж такого сталося з цією спецоперацією "вагнерівців", що у нас діюча фракція коаліції не дає своїх представників і всіляко заважає створити цю комісію? Ну, якщо нічого не відбулося, то давайте створимо і у відкритому режимі, з політичними дивідендами для вас, ви докажете, що цього не було. А зараз ми вже навіть проводимо спеціальні слухання для того, що треба було витратити буквально 5 хвилин часу в парламенті і проголосувати за цю ТСК. То я закликаю своїх колег, давайте не витрачати час, виносимо одразу постанову і голосуємо. Дякую. Наразі ми не розглядаємо питання щодо створення ТСК, ми розглядаємо петицію і знову ж таки, реакцію на петицію. Враховуючи те, що петиція надійшла вже після того, як була зареєстрована відповідна постанова постанова Верховної Ради щодо створення ТСК, регламентний комітет і відповідно до того, як працює наш Регламент, ми передбачувано будемо чи не будемо розглядати її в залі і відповідно визначатися щодо даного питання. я вже зазначала, що ми намагалися зв'язатися з автором петиції, заслухати її позицію, заслухати ту роботу, яка була проведена, але це неможливо, оскільки контакти не відповідають дійсності. Пані Мар'яна, люди вимагають конкретних дій. І в даному випадку мова йде про дуже конкретну дію – створення тимчасової спеціальної комісії. Це питання повністю врегульовано Регламентом Верховної Ради України. І тому в мене до вас просте запитання. Чи погоджуєтесь ви, що відповідно до статті 101 Регламенту Верховної Ради України зараз, коли вже зареєстрований проект, як ви правильно сказали, нашого колеги Романа Костенка, не існує жодних перепон для того, щоб включити це питання без голосування, як написано в 101 статті, в порядок денний прямо зараз і проголосувати це питання? Дякую. Це не по суті питання, яке ми зараз обговорюємо. Я не приймаю рішення щодо включення до порядку денного тих чи інших питань. ГОЛОВУЮЧА. Дякую. Запитання від Ірини Геращенко, фракція "Європейська солідарність". Будь ласка, пані Ірино. 14:08:05 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Прошу передати слово Володимиру Ар'єву. 14:08:15 АР’ЄВ В.І. У нас складається дуже цікава ситуація зараз, що правоохоронні органи порушили провадження по цій темі, але чомусь викликають мене, Юрія Бутусова, а не тих, хто міг би сьогодні дати питання, хто злив це. Але у мене інше питання. Ви сьогодні в комітеті говорите, що ви прийняли рішення про те, що рекомендувати Верховній Раді розглянути це питання. То питання одне: ви як представник монобільшості, фракції монобільшості, чи готові ви вимагати від свого лідера фракції делегувати, зокрема вас та інших членів комітету від "Слуги народу", щоб вони брали участь в цій комісії? І друге питання. Якщо не було можливості зв'язатися із першим номером, хто подав петицію... Чи ви, крім Віталіни Тарасової, дзвонили іншим ініціаторам, які стоять нагорі списку? Тому що всі телефони там є. Дякую. Дякую. Ми опрацьовували петиції відповідно до правил, встановлених у Верховній Раді. Отже, всі процедури були дотримані. Щодо першого вашого питання, знову ж таки це не стосується безпосередньо теми обговорення. Моя особиста позиція: звісно, я завжди готова підтримати підтримати законність тих чи інших рішень і відповідно розвивати належним чином роботу парламенту, парламентаризму. Але це є особиста позиція.

У мене питання до пані доповідачки. Дивіться, у нас така склалася ситуація, що вже люди змушені стукатися до Верховної Ради, щоб вона виконала свої функції. Як ви знаєте, що найлегше розслідувати будь-які правопорушення, будь-який злочин в час, коли він щойно трапився, чим далі відкладати, власне, розгляд цього питання, тим більше шансів у нас буде можливість позитивно, власне, відреагувати на запит наших громадян. Зараз ми маємо факт, що якої є ви представником, постійно уникає виконання своїх, в принципі, обіцянок перед виборцями і не делегує кандидатів в цю комісію. Скажіть, будь ласка, як нам не втратити остаточно час, а все-таки коли буде на голосуванні дана постанова? Дякую. Це знову-таки ж не по суті питання. Якщо ви звертаєтесь до мене як доповідача, я вже є членом однієї з ТСК, ми розслідуємо саме вибухи на складах. Тобто доволі багато створено ТСК,

Гончаренко, "Європейська солідарність". В мене абсолютно по суті запитання саме до вас. Чи здійснювався на вас тиск з боку Андрія Ярмака та Володимира Зеленського, або ви знаєте, що такий тиск здійснювався на керівництво вашої фракції чи комітету, з тим, щоб не була створена тимчасова слідча комісія щодо розслідування "вагнергейту" і провалу спецоперації українських спецслужб щодо арешту вбивць українських військових? Дякую. 14:12:13 БЕЗУГЛА М.В. Дякую. Це знову не по суті, але тиску не здійснювалося, і про такий тиск мені невідомо. Дякую. Ще останнє запитання – Володимир В'ятрович, "Європейська солідарність", будь ласка. в жодному випадку не повинно здійснюватися розслідування цієї справи. Сьогодні фактично монобільшість залишила залу, коли розглядається це питання. Так що в мене все-таки питання до вас, скільки вже неодноразово звучало, відповіді на яке ви уникаєте. Суть цієї петиції не в тому, щоб ми просто провели з вами тут слухання, а все-таки щоб було створено тимчасову слідчу комісію. Чи і коли буде створена тимчасова слідча комісія? Дякую. Дякую. Суть розгляду петиції – це безпосередньо такий формат слухань, і зараз ми їх проводимо. Тобто шановні колеги мають змогу висловитися з даного питання, але рішення не передбачається до прийняття. Тобто ми враховуємо той запит і резонанс, який мала петиція, і проводимо слухання в парламенті. ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пані Мар'яна, за ваші відповіді на запитання. Можна займати своє місце. І тепер ми проводимо наступні далі запити, вірніше, прошу записатися на виступи від представників депутатських фракцій та груп. Будь ласка, записуйтеся, народні депутати. будь ласка, пані Тетяна Плачкова, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Прошу передати слово Анатолію Бурмічу. ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Бурміч, будь ласка. Шановні колеги, це дійсно дуже цікаве питання, але хочу вам нагадати, хто у нас в країні Головнокомандувач. Ми всі знаємо – Президент. Хто у нас в країні визначає зовнішню політику? Відповідь та ж – Президент. І я думаю, ніхто, як він повинен визначати, що важливіше на сьогодні або на завтра, а що не так важливо для нього, те, що він бачить. Але я хочу сказати ще й інше. Особисто для мене було б дуже цікаво, незалежно від того буде створена тимчасова слідча комісія чи не буде, отримати відповіді на наступні питання. Чи взагалі була оперативно-розшукова справа і в кого вона була – в СБУ чи у військовій розвідці? Мені б дуже було цікаво, чи доповідали Президенту і скільки раз про проведення операції, якщо така була взагалі. Мені дуже цікаво, хто її курував. А то розповідають засоби масової інформації, що у нас всі спеціальні якісь резонансні операції курують американські спеціалісти. Мені б дуже було цікаво знати, в якому розрізі вони це курують ці операції або планують. Є якісь договори письмові, є підписи там чи немає підписів, є вказівки чи це курування цими спецопераціями відбувається усно? Мені б теж дуже хотілося знати, чому так наполягають, як теж засоби масової інформації деякі вказують, що окремі керівники там військової розвідки, СБУ хотіли стати зірками, про те, що вони зробили ту чи іншу операцію і прославляти себе. Я теж хотів би розуміти, чи дійсно вони хотіли стати зірками, чи вони це своє бажання стати зірками узгоджували з Президентом, чи як воно взагалі повинно відбуватися у любій цивілізованій країні. Хто все-таки визначає це все і кому це потрібно? Ми знаємо, коли ця операція проводилась, якщо вона була і проводилась, перед тим як була мінська зустріч і нормандська зустріч. Тому я хотів би звернути вашу увагу, що все-таки у нас який не є, але Президент, який не є, але Головнокомандувач, який не є, але той, хто визначає зовнішню політику і пріоритетність завдань. Якщо не буде створена комісія, я дуже хотів би, щоб або Генеральна прокуратура, або СБУ перевірили ті питання, які я ставив, і ми всі з вами отримали відповіді, як у нас все відбувається в країні, хто визначає і що: і зовнішню політику, і кому служать спецоргани. Дякую за увагу.

Знаєте, по-перше, я хочу звернути вашу увагу, як синхронно діють і мають позицію фракції "Слуга народу" і ОПЗЖ в цьому питанні. Знаєте, совпадение? Не думаю. Не вірю я в такі співпадіння. Я впевнений, що це є свідомий акт, коли діюча влада намагається приховати щось дуже важливе для суспільства, а мова йде про державну зраду на найвищому рівні, і допомагає їй ОПЗЖ. І це, мені здається, вже дуже красномовно свідчить про те, що відбувається. Я хочу сказати, що до складу тимчасової слідчої комісії свої кандидатури подала фракція "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос". А де подача від "Слуги народу"? Немає. Де подача від ОПЗЖ? Немає. Знову абсолютно синхронні дії. Більше того, ми зараз з вами розглядаємо петицію, яку підписали більше 25 тисяч громадян України. Але я хочу проінформувати суспільство і народних депутатів, що керівництво парламенту відмовлялося ставити сьогодні це питання, хоча зобов'язане згідно Регламенту. Зобов'язане, але відмовлялося, допоки не була взята перерва на вимогу фракцій "Європейська солідарність" і "Голос", де ми вимагали, щоби сьогодні був виконаний Регламент і ця петиція була розглянута. І тільки після цього ми зайшли в розгляд цього питання. Знову співпадіння? Не думаю. Я думаю і впевнений, що влада лихоманливо намагається приховати те, що відбулося насправді. А насправді відбулося наступне. Рівно два місяці тому 29 липня в Мінську були затримані "вагнерівці", які мали вилітати літаком на Стамбул і мали опинитися на території України. Вже були підготовлені підозри їм, вже пішли українські правоохоронці в суди, сьогодні є документи з українських судів про ці підозри. Їх чекали в Україні для того, щоб заарештувати, для того, щоб вони дали свідчення по надзвичайно важливих злочинах, злочинах, страшних злочинах. І збитий Іл-76 з українськими військовими, і MH17 – злочини проти людяності, злочини, свідчення по яких могли стати серйозною базою навіть для Гааги, що було би надзвичайним викликом для Російської Федерації. Вже два місяці ці діячі і вбивці, які вбивали українських військових, могли знаходитися в українських СІЗО і давати свідчення. Замість цього вони повернулися в Росію. І це відбулося тому, що хтось з найвищого керівництва держави злив цю інформацію. І питання національної безпеки і життя сьогодні, щоб ми дізналися, хто це зробив. І як би ми не намагалися приховати через всі ці, знаєте, оборудки, у Верховній Раді і поза нею, ми обов'язково дізнаємося правду. І той "засланий козачок-єрмачок" буде виявлений. Дякую.

Панове, не раз і взагалі за останні скликання парламент є одним із найпродуктивніших чи не найпродуктивніших в історії України. Найбільша кількість рішень були підтримані більше ніж конституційною більшістю. І, зокрема, таке рішення, як проект Закону про розвідку. Проект Закону про розвідку передбачає створення так званого спецкомітету по нагляду за спецслужбами. Як я уже зазначала, це саме наш нагляд і контроль, і це той системний підхід, який, знайде підтримку в парламенті, коли ми підготуємо рішення щодо створення такого комітету і куди мають увійти різні фракції, і здійснювати нагляд і контроль за діяльністю як Служби безпеки України, так і розвідки. Дякую. Дякую. Пані Анна Скороход, фракція "Партія "За майбутнє". Анна Скороход, депутатська група "За майбутнє". Шановні колеги, в будь-якому випадку справа "вагнерівців" – це питання державної зради та національної безпеки України. тимчасову слідчу комісію створювати необхідно. Якщо ми маємо такі факти, за якими нам були опубліковані документи, нам необхідно це питання піднімати і розслідувати. Але постає питання: а чи є взагалі справа і чи існує вона фізично? Тому що, якщо зважати на те, що даним питанням займалися Служба безпеки України і ГУР,

скажіть, будь ласка, яка позиція Президента як Головнокомандувача з цього питання? В будь-якому випадку ми розуміємо, що справа буде рухатися лише тоді, коли на це дасть свою вказівку Президент та Офіс Президента України. Якщо в цьому замішаний сам Офіс Президента України, то взагалі про яке розслідування може іти мова? Давайте зважати на те, що просто при цьому розслідуванні Офіс Президента може вийти сам на себе. А такого, ну, я думаю, що вони допустити не можуть. Звичайно, ми маємо створювати ТСК, з цим питанням треба розбиратися, тому що це принципове питання національної безпеки України. Підтримуємо повністю створення такої комісії. І все-таки, я сподіваюся, що з неї хоча буде результат, тому що на сьогоднішній день усі ТСК, які створювалися, жодного реального результату не принесли. Дякую. Олександра Устінова, прошу. Шановні колеги, ви знаєте, мені дуже прикро бачити зараз пусту залу, коли всі пішли пити каву, не знаю, їсти обід, коли ми зараз розглядаємо питання національної безпеки, державної зради. Я думаю, що можна було би почекати з обідом з бутербродом, коли ми говоримо про те, що відпустили людей-вбивць, вбивць наших хлопців на сході, вбивць наших громадян, які в тому числі летіли в літаку малайзійському. Ви знаєте, в мене там летів друг. Він був не українцем, він жив в Амстердамі, він був нідерландцем, датчанином. І, ви знаєте, я до цих пір кожен день це згадую. І коли людей, які вбивали наших громадян на сході, які збивали літаки, відпустили, а ми замість того, щоб зараз створити ТСК, годину в пустому залі, тому що всі пішли їсти бутерброди, обговорюємо петицію, – це замилювання очей. Це означає, що влада насправді не хоче розбиратися з тим, що сталося, тому що всі розуміють, що полетять високі голови. Ми говоримо про те, чи потрібно створювати ТСК. Вибачте, у нас ТСК по футболу в цьому парламенті створювалася. І ми зараз порівнюємо футбол і національну безпеку, футбол і державну зраду? На те, щоб створити ТСК по футболу, знайшлися голоси і знайшовся час, а створити ТСК по державній зраді і по національній безпеці часу немає. Колеги, я тримаю зараз в руках підписні листи на створення цієї ТСК. Я дуже прошу кожного, хто вважає, що нам потрібно розібратися в цій ситуації, що питання національної безпеки і державної зради важливіше за футбол, за ЖКГ, тому що в нас сто вже ТСК створювалося, тимчасових слідчих комісій, які насправді виходять один на одного. Але коли ми говоримо про державну зраду, ви не хочете підписуватися. Я дуже прошу вас не закривати на це очі і поставити це зараз пріоритетом, тому що після виборів нас чекають дуже важкі часи, і Росія, як ви бачите, зараз не спить. І якщо ми зараз не розберемося зі своїми зрадниками всередині країни, то потім буде важко всім. Я дуже прошу кожного, буду особисто підходити і просити підписатися під створенням тимчасової слідчої комісії, тому що ця держзрада має бути виведена на чисту воду. Дякую. Сергій Соболєв, фракція "Батьківщина". Будь ласка, пане Сергію. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, шановні громадяни України, сталася надзвичайна подія. Парламент два місяці робить вигляд, що нічого не відбувається, лише три фракції подали пропозиції в створення майбутньої комісії, ТСК, включаючи нашу фракцію "Батьківщина". Профільний комітет, який так відстоює свої позиції, робить вигляд, що нічого не сталося. Ну, кому як не вам в рамкам діяльності вашого комітету, де всі мають спецдопуски, мають можливість ознайомитись із спецматеріалами, закритими матеріалами… Та ви повинні були негайно створити комісію в рамках комітету і розслідувати ці питання. Не робиться це. Вже громадяни України підняли це питання до загальнонаціонального рівня. За 6 діб безпрецедентно зібрана необхідна кількість десятків тисяч тих, хто вимагає, щоб парламент розглянув це питання. Далі нічого не робиться. Профільний Комітет парламенту з питань Регламенту відсиджується і нічого не робить. Тепер по суті. Приватна армія, яку фінансує особисто Путін через бувшого свого кухаря Пригожина, яка задіяна в усіх найбрудніших операціях по всьому світу: Сирія, Лівія і будь-які інші країни, включаючи Україну, яка прямо обвинувачується міжнародною спільнотою в тому, що вони здійснювали тортури, військові злочини, діяла прямо на території України, а парламент України і Президент Зеленський роблять вигляд, що нічого не сталося. Ці особи прямо заявляють про те, що вони здійснювали постріли, в результаті яких загинули мирні громадяни України, громадяни інших держав, військовослужбовці України – парламент робить вигляд, що нічого не сталося. Президент робить вигляд, що все є як є. Я вважаю, що ця петиція – це є останній дзвоник для "Слуг народу" і Президента Зеленського. Далі вам мовчати не вдасться. Ви зобов'язані або самі розслідувати це і негайно доповісти суспільству і парламенту. Оскільки ви нездатні це зробити, парламент повинен створити відповідну комісію, надати допуск членам цієї комісії до розслідування і негайно доповісти, що сталося. Я думаю, це відповідь на запитання, яку вимагає від нас народ України... Дякую, пане Сергію. Шановні народні депутати, прошу записатися на виступи від народних депутатів для обговорення цього питання. Прошу, проводиться запис на виступи.

І, дійсно, це важливий, мабуть, контроль, який мав би вплив, якщо б вони реально працювали. На жаль, більшість з цих ТСК фактично не має жодних результатів. Я не мала згоди задати запитання, але стосовно петиції. Давайте все ж таки, якщо б ми розглядали, наприклад, сьогодні петицію про ринок землі, там було б не 25 тисяч осіб, а 25 мільйонів осіб, які б її підтримали. Тому це, дійсно, вибірковий підхід. Я абсолютно не проти створення ще однієї ТСК і абсолютно не проти того, щоб ми як парламентарі здійснювали парламентський контроль. Але ми маємо собі відповісти: а що роблять при цьому правоохоронні органи, дуже багато правоохоронних органів? Дійсно, в нас у всіх є також питання: чому немає ТСК по важливих питаннях? І сьогодні вже згадували про Одесу. Я також хочу сказати, що ми намагалися створити ТСК по пожежах, які постійно відбуваються в Одесі. Це питання не було підтримано, але воно також важливе. Також, на жаль, загинуло дуже багато людей, дітей і вони продовжують гинути. Тому якщо ми кожне таке важливе питання будемо виносити на тимчасову слідчу комісію, то, можливо, нам взагалі окремо якийсь орган повинен створити, який буде займатись тимчасовими слідчими комісіями, ще один. Я абсолютно не проти стосовно суті питання, так, хай буде. Але давайте підходити з вибірковим підходом до петицій. Я намагалась колись зробити петицію по підтримці молоді та спорту, і дуже багато батьків підтримали петицію стосовно ще однієї льодової арени в Києві. На жаль, вона не була розглянута. Тому я хочу закликати цей парламент, якщо ми розглядаємо петиції, розглядати всі, по всіх важливих питаннях, не тільки тих, які кулуарно стосуються одних чи інших політичних забаганок. Дякую дуже. ГОЛОВУЮЧА. Дякую. Микола Скорик, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Доброго дня, шановні колеги, шановні громадяни України, шановна президія! Микола Скорик, фракція "Опозиційна знаєте, мені дуже сумно дивитися на те, що відбувається зараз в залі. І не тому, що, на жаль, дуже мало колег залишилося на своїх робочих місцях, а стосовно змісту питання. Я повністю згоден зі своєю колегою по фракції Тетяною Плачковою, що, дійсно, мабуть, можна було б проголосувати за це питання, як і за багато інших тимчасових слідчих комісій, які пропонувалися за цей час і в попередні часи при тому, що, якщо подивитися на повноваження цих тимчасових слідчих комісій, то їх фактично немає. Мені здавалося, рік тому, коли до влади прийшла фракція партії "Слуга народу" і Президент Зеленський, що багато чого змінилося в діючому парламенті, і коли спочатку фракції підтримали створення Тимчасової слідчої комісії по Одесі, мені здавалося, що дійсно починає працювати справедливість. Але коли це питання не було підтримано, коли не були підтримані багато інших питань стосовно втрати Україною Криму і хто в цьому винен наших посадових осіб, які на сьогоднішній день повчають нас із телевізора, як нам жити, багато інших питань, питання стосовно того, хто стріляв у людей на Майдані. Таких комісій можна перераховувати дуже і дуже довго. Я повністю згоден зі словами, що є вибірковість підходу. Якщо такий галас ви зчинили з цього питання стосовно зради. Може, вона і є, я не знаю, що там було. Але я особисто не буду підтримувати це питання саме тому, що ви демонструєте, колеги, я маю на увазі фракцію владну, яка складає більшість, і ті фракції, які відверто гавкали, я перепрошую за такий вислів, коли я пропонував комісію з питань 2 травня, стосовно того, що для вас одні люди є першого сорту, а інші люди другого. Одних людей вбивати можна, а інших людей вбивати не можна. Так не може бути в нормальній цивілізованій правовій державі. У нас всі люди рівні. І ми маємо зробити так, щоб закон був один для всіх. От коли так буде, коли ви будете демонструвати це на всіх рівнях, тоді можна підтримувати будь-яку тимчасову слідчу комісію. Тому що дійсно ми є парламентсько-президентською республікою, у нас мають бути контрольні функції, ми маємо, дійсно, слідкувати і контролювати всіх посадових осіб в державі. І парламент нарешті – це головний законодавчий орган країни, з якого за останні декілька каденцій зробили бозна-що. Я пропоную, колеги, зробити підхід однаковий до всіх тимчасових слідчих комісій, які пропонувалися. До речі, комісія з питань 2 травня є в Апараті Верховної Ради. Дякую за увагу. У мене є години записів розмов українського оперативника, який чітко виводив на покази проти себе "вагнерівців". І це не просто розмови. Ці розмови розшифровані, занесені в протокол і підписані слідчим другого управління СБУ департаменту контррозвідки. У мене є фотографії, де бойовики, які здійснювали злочини в Україні в 2014-2016 роках, документували самі себе і надсилали всі необхідні фотоматеріали, автобіографії, підписані власними руками, на ті електронні адреси, які потім використовувалися українськими спецслужбами. Це була унікальна операція, яка була зірвана. Ми не знаємо, чим вона була зірвана, але ми хочемо це дізнатися. І дуже багато що свідчить і багато хто готовий свідчити про те, що ця операція була зірвана в Офісі Президента Зеленського. Хто це зробив – ми маємо отримати відповідь. Але сьогодні викликають на допити у відповідні силові структури не тих, хто міг злити інформацію, і "вагнерівці", які вбивали українських солдат і винні у вбивстві українських льотчиків, десантників, вони опинилися на свободі і далі гуляють на свободі. Сьогодні викликають Юрія Бутусова. Сьогодні викликають в ДБР мене для того, щоб пришити справу про розкриття державної таємниці. То я вам хочу сказати, у мене є чіткі документи, які свідчать про те, що всі ці факти і всі ці документи були розсекречені у липні цього року перед поданням Офісом Генерального прокурора в суд щодо висунення підозри цим "вагнерівцям", які були задокументовані. Мало того, у мене будуть невдовзі дуже цікаві документи, які підтвердять щодо того, як мала завершитися ця спецоперація. ми маємо сьогодні мовчання. Мовчання кого? Мовчання тих, хто сьогодні мав би в першу чергу бути зацікавленим в правді. Але те, що сьогодні монобільшість за вказівкою з Банкової повністю ігнорує це питання, ставить питання інше. А чи ви не винні самі і чи ви не покриваєте? Я хочу, щоб Давид Арахамія зараз взяв репліку і сказав, чи він готовий давати, нарешті, членів фракції в слідчу комісію і розблокувати роботу. Якщо ні, то я вам можу нагадати, є такий птах, страус називається, який у час, коли йому страшно, заривається головою в землю, проте назовні залишається інше цікаве місце, і по ньому… Іванна Климпуш-Цинцадзе, фракція "Європейська солідарність". Софія Федина, будь ласка. Чого боїться Верховна Рада? Чого боїться монобільшість? Якщо ви не замазані в цьому питанні, чому ви боїтеся створити тимчасову слідчу комісію? Чи бояться люди, які замішані у цьому питанні, якщо немає проблеми, то тимчасова слідча комісія розгляне усі факти, заслухає усіх потенційних свідків, знайде проблематику і тоді буде робити висновки. Але з огляду на те, що влада так активно блокує створення цієї комісії, у громадян України назріває висновок: так, причетні, так, державна так, державна зрада була і, так, найвище керівництво держави покриває цю державну зраду. Бо інакше я не можу пояснити того, що відбувається. Коли я сказала, що на передовій стріляють, і там розриваються гранати, то які крики піднялися, всі були, перепрошую, такі борзі і активні. А коли сьогодні йдеться про те, що ми маємо зловити, посадити, засудити московських найманців, які вбивають не тільки українців, а людей по всьому світу, і спецслужби різних країн працюють над тим, щоб зловити вбивць з приватної військової компанії імені Путіна, українська влада чомусь старається якомога більше закрити і замовчати це питання. Тоді логічно напрошується питання: а кому служите, панове? А може тому самому Путіну? Бо я не розумію, чому так відбувається. І сьогодні кожен, хто блокує створення ТСК, сьогодні кожен, хто замовчує це питання, є посібником вбивць. Убивць наших десантників із Іл-76, який літак збили "вагнерівці" і за це отримали ордени від Путіна. Є посібником вбивць людей в різних інших країнах. І відповідь окремим колегам, яких дуже муляє Майдан. На Майдані ситуація сталася така завдяки тому, щоб Путін і московські найманці типу декого, хто навіть сидить у цій залі, зробили все, щоб знищити українську націю. І слава Богу, ми дали відсіч! І я дуже маю надію, що у фракції монобільшості сьогодні є ті люди, які готові захищати не якусь ефемерну партію чи ще щось, а готові захищати українців від вбивць. Дякую. Слава Україні! Дякую. парламенту, я ще раз пересвідчився, що основне питання, яке сьогодні розглядається, це політичне, Тому що ще раз кажу, кого ми і що ми хочемо сьогодні розслідувати? Зраду кого – Президента? Так, вибачте, він має право визначати, він керує, він дає вказівки нашим спецслужбам і СБУ, і військовій розвідці, тому що він є Головнокомандувач і одночасно він є тим, хто визначає зовнішню політику і які кроки треба робити в той чи інший момент. І кого ми сьогодні хочемо викрити – Президента в тому, що він всі має повноваження, чи ще що? Я от ніяк не можу зрозуміти. Якщо він має повноваження, то він мав повне право так/або інакше поступити. Він так поступив. У мене інше питання, те, яке я і задавав. Чи дійсно ця операція була? Сьогодні я бачу, що не буде голосів за створення цієї ТСК, але все одно цікаво, і звертаюся до Служби провести розслідування, і з усіма, з усіма абсолютно моментами, безпристрасно, чи були там визначені і чи були там всі додержані норми законодавства, погодження і таке інше. Звичайно, що треба викривати всіх злочинців. Звичайно, тих, хто приймав в збройному конфлікті проти України, треба їх садити і переслідувати, я з цим згоден абсолютно. Але без того, поки ми не пересвідчимося, чи була була дитина чи не була, про що ми говоримо? Давайте визначимося, що була операція, хай це нам підтвердять, що в рамках такої-то справи вона була, такими-то людьми, все було нормально, і всупереч волі Президента хтось зрадив. Але цього немає. Нам Служба безпеки відповіла, що не було кримінальної справи, військова контррозвідка те ж саме сказала. Що ми хочемо розслідувати?

повинен бути мир, і всі докладають до цього зусилля. І що повинні ми робити для цього миру? То, може, як Президент визначає, може, він і щось більше знає, ніж ми, а не просто ми тут піаримось? Я вважаю, що якщо навіть не буде створена ТСК, нам обов'язково треба перевірити роботу наших спеціальних розвідувальних органів, в рамках чого і чи в правовому полі вони працювали. Дякую. Дякую. Шановні колеги, в нас завершився час, відведений для обговорення цього питання. Ще раз нагадаю, що це вперше в історії Верховної Ради Ради України ми розглядаємо питання розгляду електронної петиції, по главі 36 зі значком "прим." Регламенту Верховної Ради України. І відповідно до цього ж Регламенту після обговорення висновок комітету береться до відома, ніякого голосування немає. Тому, шановні колеги, хочу порадитись з вами, чи є в нас необхідність входити в розгляд наступного питання, чи все-таки ми вже перенесемо на завтра розгляд цього питання? На завтра, так? Шановні колеги, тому що у нас залишилося мало часу, я оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. Дякую.